Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 9. töönädala neljapäevast istungit. Kõige alguses saab üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Ma ei näe seda soovi, järelikult läheme istungi rakendamisega edasi. Teeme ära kohaloleku kontrolli. Palun!

päevakorrapunkt: majanduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas energiasõjas võidukas olla?" arutelu. Meil on neli ettekannet ja ettekanded on niisugused. Ajaliselt kõige esimene ettekanne on majanduskomisjoni esimehelt Kristen Michalilt, kelle ettekanne kestab 15 minutit, ning küsimuste ja vastuste jaoks on ette nähtud 20 minutit. Teine ettekanne on OÜ Utilitas Windi juhatuse liikmelt Rene Tammistilt, tema ettekanne on samuti 15 minutit ja küsimused-vastused 20 minutit. Kolmas [esineja] AS Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, ettekande pikkus 15 minutit ja küsimused-vastused 20 minutit. Viimane ettekanne on Riigikantselei rohepoliitika koordinaatorilt Kristi Klaasilt, tema ettekanne on samuti 15 minutit ja küsimused-vastused 20 minutit. Iga Riigikogu liige saab igale ettekandjale esitada ühe küsimuse ja iga kord, kui ettekanne ettekanne lõpeb, tuleb ennast uuesti küsijaks registreerida. Kes kõige ees, see esimesena saab. Ettekannetele järgnevad läbirääkimised, kus võivad sõnavõttudega esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad, kuid arutelu algataja on teinud ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Arutelu lõppemisel me otsust vastu ei võta. Kui meie arutelu peaks kestma üle kella ühe, siis on algataja palunud pikendada päevakorda kuni kella 14-ni. Aga läheme nüüd siis käima. Kristen Michal, palun!

aga praegusel ajal on see muutunud äärmiselt aktuaalseks. See on jutuaines ka inimeste omavahelistes [vestlustes], mõistetavatel põhjustel.

ehk sellest, millega me siin igapäevaselt tegeleme ja mis on töös. Võib-olla ainult lühidalt peatun sellel, mis on tehtud, sest lõppkokkuvõttes on tehtu juba tahavaatepeegel.

Kõige viimasena esineb Kristi Klaas, kes räägib meile tulevikust. Tema kanda, ma arvan, on väga palju sellest, mida te ka minu ettekandes kuulete: kõik see, mis varem on toimunud aeglaselt, peab nüüd hakkama toimuma oluliselt kiiremini.

ja võib-olla ka nende ettekannetega kaasnevad küsimused-vastused võiksid anda teatud hulga teadmisi ühiskonnale ja siin saalis olijatele juurde, et lähenevatel

Ukraina on Venemaaga sõjas, sellega ma kedagi ei üllata. Meie jaoks siin saalis on üsna selge, et see sõda saab lõppeda ainult ühtmoodi, Ukraina võiduga.

Sellest on ka Venemaa väga hästi aru saanud. Kui varem Eesti parlamentäärid ja ka Eesti esindajad välismaal rääkisid, et Venemaa kasutab kõiki võimalusi ja väljasid, et

Mul on väga hea meel, et valitsus, peaminister Kaja Kallas veab väga selgelt Euroopat ja kogu läänemaailma selles suunas, et Venemaale ei tohi järgi anda. Samamoodi peab ka energeetikas olema.

kõik kõikumised tugevamalt. Kui mõned meie võimsused parajasti ei tööta või naabrite võimsused ei käivitu või ei tööta plaanitult, siis kõiguvad hinnad ja võib esineda tootmises puudujääki ja tarbimises katkestusi. Täna on nii, et meil on tunne või paljudel on tunne, justkui halvim osa energeetikasõjast on möödas. Turul on toimunud rahunemine, mahutid on täis, maailmamajandus jahtub, tarbimine väheneb, hinnad langevad.

aga läbi mõelda tuleb ka kõik need variandid, mis võivad olla ebameeldivad. See tähendab seda, et meie naabri pahatahtlikkus erinevates mängudes võib mõjutada meie energeetikat sellel talvel ja võib-olla ka järgmisel talvel.

Me oleme tõstnud taastuvenergia eesmärgiga [seotud ambitsiooni], see on põhjustanud siin saalis päris palju debatti. Meenutada tuleb, et see on 100% summaarsest Eesti tarbimisest, mitte 100% kattuvast. Eesti ei hakka elama ainult juhitamatust energiast ehk päikesest ja tuulest, vaid tootmine peab olema samal tasemel. See on kindlasti väga ambitsioonikas, aga oluline on selle ambitsiooni juures just see, et see pakub puhtamat ja soodsamat [energiat]. Juba täna esimene suurem vähempakkumine, mis tuli,

See tähendab seda, et universaalteenusega on tagatud meelerahu kodutarbijatele, korteriühistutele, mikro‑ ja väikestele ettevõtjatele, FIE-dele, sihtasutustele ja viimasena ka kohalikele omavalitsustele erinevate rakendustega 2023. aasta ja 2026. aasta lõpuni.

piirmäär on päris kõrge, mis tähendab seda, et kui keegi tuulikule väga lähedal on ja seda taluma peab, võib võimalik kasu või tasu olla kuni 4000 eurot aastas. See tingimata ei ole nii palju, see on ülemmäär. Lepingud oleme teinud paremaks, mis tähendab seda, et on võimalik soodsamat hinda pakkuda. Ja tuleviku suurte investeeringute puhul, näiteks Tallinnas – eks selle kohta võib Rene Tammistilt küsida, millal see võiks realiseeruda ja kuidas

ümberkujundamist. Aga ma väidan, et see on kindlasti väga oluline, ja see on üks teema, mille üle võiks ka koos täitevvõimuga siin aasta alguses ühel hetkel pikemalt arutleda. Ütleme nii, et kriisist väljumise edu üks võti on mõistlikud investeeringud ja jõudmine järgmisele tasemele, sest kui hinnad on inflatsiooni tõttu tõusnud, siis tegelikult lisandväärtus ja tootemudelid peavad järele jõudma. Kui on midagi, mida väike riik väikese kassaga saab siin teha, siis just panustada investeeringutesse ja

Need fantoomid tuleb võrgust igal juhul eemaldada ja selle kallal me koos ettevõtjatega töötame. Esimene ring sellist suuremat arutelu on peetud. Lähinädalatel loodame saada ministeeriumidelt uued sõnastused ja siis saame ettevõtjatega uuesti arutada.

ma saan aru, et planeerimisprotsess on aeganõudev, aga kõiki tegevusi ei pea tegema kaks korda, topelt. Ma loodan, et ka sellesama eelnõuga, mis fantoomliitumistega tegeleb ja selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses [siia tulevad sammud – me oleme üht-teist juba arutanud –, mis muudavad planeerimise oluliselt kiiremaks. Loomulikult on planeerimise teine külg see, et inimesed peavad saama kaasa rääkida ja kõik võimalikud riskid peavad olema Aga kui me küsime endalt, et me oleme riigi ja rahvana olukorras, kus me tahame puhtamat ja soodsamat [energiat], mis aitaks meil endal hakkama saada ja aitaks ka tööstusel hakkama saada, siis [vastus] kindlasti on see, et need puhtamad ja soodsamad [energiaallikad] tuleks ülekaaluka avaliku huvina meil endal sõnastada. See on asi, mille me kindlasti peame ära tegema.

Nüüd [räägin] sellest olulisemast, mis vajab jätku uues koosseisus ja mis on tegelikult ka juba töös. Kindlasti on hästi oluline märksõna kõikides debattides ["kokkuhoid"]. Ma soovitaks seda ka energeetikavaldkonnas tõsiselt võtta, ehkki ma saan aru, et paljudele teeb natukene nalja see debatt, et superministeeriumis ametnikud külmetavad. Osale see meeldib, osale ei meeldi, aga kokkuhoitud energia on kõige odavam. Tuleb igal juhul mõelda, kuidas [kokkuhoidu] suurendada. Kõik see, mis puudutab meie elamufondi energiatõhusamaks muutmist ja kontorite energiatõhusamaks muutmist, on minu meelest kriitilise tähtsusega, sest need, kes suudavad ise oma tarbimist juhtida, on sõltumatumad. Kui meie inimesed ja ettevõtted on sõltumatumad, siis me oleme riigina vähem sõltuvad sellest, mis toimub energiaturul, ja see annab palju paremad võimalused.

Võrkude puhastamisest ma rääkisin. Kindlasti Taavi Veskimägi võib sellest pikemalt rääkida. Eks see on eeskätt see küsimus, mis [ülesanne] süsteemioperaatorile antakse. Täna on antud ülesanne, et süsteemioperaator tagaks varustuskindluse.

Planeerimise kirjeldamisest rääkisin. Energiasalvestuse tehnoloogiast ja tootmiskatkestuste koordineerimisest saab rääkida Taavi Veskimägi ning tuumaenergeetikast samamoodi.

Kui tundubki, et on rahulik aeg, siis see talv ja järgmine talv on tegelikult selline aeg, kui tuleb ise olla valmis. Aitäh! Aitäh! Ja küsimused. Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Ma vabandan, ma ei näinud üldse, mis siin toimub, seda järjekorda ei olnud märgitud. Aga mu küsimus, hea ettekandja, on selle kohta, et maailmas on kuskil 26 miljonit tonni liitiumit ja ühe elektriauto aku

Aitäh, hea küsija! Te muidugi avasite selle ukse, et ma pean ütlema, et mul pole õrna aimugi, millega teie plaanite sõitma hakata. Aga ma tean seda, et maailm

nähakse] võimalust. Ma arvan, et maavarade ja kõikide haruldaste muldmetallide kasutus peab vastama sellele ambitsioonile. Loomulikult osa sellest on ka taaskasutus. Ma arvan, et nii-öelda üldist keskkonda vaadates ei tähenda see seda, et praegused sõidukid lükatakse lihtsalt kraaviserva, jäetakse sinna ja võetakse uued. Päris nii ei ole.On üks oluline märksõna, mida ma ütleksin transpordisüsteemide kohta. Jah, loomulikult, Eesti tervikuna on hõredalt asustatud, aga linnades ja linnade vahel,

kindlasti olen arvamusel, et me liigume puhtama, säästlikuma ja jagatuma maailma poole. Maris Lauri, palun! Maris

üldine tunnetus või valmisolek, et tuleb teha suuri muudatusi alates transpordist ja võib-olla ka energiatootjatest?

Ma julgeks vastata niimoodi – ma loomulikult ei saa vastata kõigi nimel, see on pigem minu enda tunnetus –, et valmisolek muutusteks on olemas.

minu meelest on ainukene võimalus sellel järgmisel tasemel öelda, et me suudame toota järgmisel tasemel lisandväärtusega. See ei ole kuidagi seadusandja poolt, ma ütleks, ainult suur vaade, vaid tegelikult on see praktiline vaade, sest muidu me riigi ja rahvana ellu ei jää. Ma arvan, et meie ülesanne seadusandjana ja niipalju, kui me täitevvõimuga suhtleme, on seda innovatiivset järgmist taset ja sinna jõudmist toetada. See on tegelikult see, kuhu me jõuda tahaksime: jõukam rahvas, jõukam riik, edukam ettevõtlus. Andres

tehnoloogia ja tootmise areng teinud päikese‑ ja tuuleparkide investeeringu tasuvaks juba hinnaga 5 senti kilovatt-tunni eest ehk 50 eurot megavatt-tunni eest. See tähendab oluliselt madalamaid elektrihindu võrreldes sellega, mida me siin lähiajal oleme näinud.

regulatsioonide ja muude meetmete abil riigina saame veel teha, et taastuvenergeetikasse tehtavad investeeringud kasvaksid Eestis kiiresti ja selle tulemusena elektri hind tuleks alla. Aitäh! Aitäh! Ma ütleks niimoodi, et ühte-teist me oleme teinud. Kõigepealt seesama vähempakkumiste loogika, mis meil

hea hinnaga pakkumisi, üsna hea hinnaga, millele ma ka varem viitasin: 19–35 [eurot megavati

toota. Esimene osa selle küsimuse [vastusest] on, et vähempakkumiste loogikaga tuleb edasi liikuda. Selle loogika me umbes 2016. aastal majandusministeeriumis energeetikutega kokku

mis tähendab seda, et see [antakse] summaarsest tarbimisest kogusena, aga ei tähenda seda, et see kattub tarbimisprofiiliga. Seda on hästi oluline öelda, sest väga tihti debattides öeldakse, et Eesti seab eesmärgiks 100% taastuvenergeetikaga hakkama saada, aga unustatakse ära, et see on summaarne, mitte tarbimisprofiiliga kattuv. Juhitaval energeetikal on

kas me anname Eleringile ka ülesande valmistada ette näiteks juba suurte mereparkide ühendusi väljapoole Eestit? Kas me ütleme, et see võiks olla nende ülesanne? Kui me selle ülesande neile anname, siis nad saavad alustada seda tööd varem, enne kui need pargid tegelikult valmis saavad, ja see annab võimaluse meie majandusel olla ühenduses ja ühel hetkel ka toota sinna suurde võrku. See on tegelikult

ja võib-olla tükike ka salvestust, ja vastused juhitavatele võimsustele. Siis me saame ka taastuvenergiaga minna oluliselt tempokamalt edasi. Timo Suslov, palun! Timo

On selline unistus ka sinul olemas? Aitäh! Jah, ma arvan, et seda võib isegi Rene käest küsida, ka Taavi ja Kristi käest. Ma Ma lugesin uudistest – ma pole jõudnud seda veel Rene Tammisti käest küsida –, et ta ütles, et Utilitas just pani nurgakivi ühele tuulepargile ja nad pole kindlad, kuhu nad järgmise teevad. Eks ta oskab seda kirjeldada.

võti, et need pargid valmiksid nii kiiresti kui võimalik, on ikkagi see, et planeerimisprotsess oleks mõistlik. Sellest sõltub. Suured võrguühendused on olemas. Ütleme nii, et kui me rajame väga suured meretuulepargid, siis peab ühendus minema Eestist väljapoole, seda kogust meie võrku ära ei mahuta. Ja tulevikus, 2026. aastast, vähemalt nii on planeeritud, me peaksime olema Mandri-Euroopa võrgus, mis on tegelikult Eks ta sinna kanti jääb, umbes neli‑viis aastat, ma arvan. Aga ma arvan, et meie ülesanne on seda ambitsiooni taset tõsta, nagu armastab öelda meie kõigi poolt palavalt armastatud välisminister. Nii et me töötame selle nimel, et seda ambitsiooni taset tõsta.

Aitäh! No ma arvan, et MKM on lihtsalt oma teadmiste baasil need numbrid, nagu ma viitasin, siia pannud. Ma palusin neil spetsiaalselt need numbrid siia panna, et Riigikogu liikmetel oleks võimalik neid oma materjalides kasutada. Ma võin pärast üle vaadata, mis numbritele te täpselt viitate.

Riigi loodud universaalteenuse elektripakett on küll abiks nii kodutarbijatele kui väikeettevõtjatele, aga kas see on innustanud

Küll aga ma arvan, et hinnatase on ikkagi selline, mis motiveerib inimesi säästlikult käituma. Ma vähemalt tahan seda arvata. Aga ise ta tõepoolest sellisel viisil nagu börsihind ei käitu ja selles, ma arvan, on küsimuse üdi täiesti abi puhul, nagu me seda universaalteenust tehes ja siin puldis seda ette kandes ja ette valmistades [oleme näinud], on alati teatud reeglid või teatud seaduspärad. Sa kas suudad seda abi väga täpselt sihtida, väga nutikalt teha, või sa tuled sellega kiiresti appi.

oma elamufondi ülevaatamine [oluline]. Ma olen seda ka ise erinevatel üritustel öelnud. Meie korteriühistus käis pikk debatt, kus arutati, kas lülitada välja hoovi välisvalgustus või lõpetada parkimismaja kaldteede kütmine. Hoovi välisvalgustus maksis eelmise aasta detsembris minu korteri kohta 2.70, parkimismaja kaldteede kütmine oli 76 eurot.

Aitäh! Küsimuste-vastuste aeg on ühel pool, me ei jõua viimaseid küsimusi enam võtta. Läheme järgmise ettekande juurde. Palun Riigikogu kõnetooli OÜ Utilitas Windi juhatuse liikme Rene Tammisti.

istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Venemaa alustatud vallutussõda Ukrainas ja energiarelva kasutamine Euroopa riikide vastu on meie majandusele mõjunud laastavalt,

Fossiilenergia tootjad on ainuüksi käesoleval aastal teeninud 2 triljonit dollarit erakorralist tulu. Ainuüksi tänavu maksame me majapidamiste elatustaseme languse, majanduse konkurentsivõime alanemise ja riigivõla kasvu kaudu elektri eest ülemääraselt sadu miljoneid eurosid. Siia arvestusse peame lisama ka kütuste kallinemisest tuleneva hinnatõusu transpordi‑ ja soojussektorites. Sellest olukorrast väljapääsemiseks on ainult üks tee, see on uute ja soodsamate tootmisvõimsuste rajamine, mis asendaks kallimaid, vähendaks sõltuvust importkütustest ning annaks pikaajalise kindluse ettevõtetele ja majapidamistele.

pole võimalik oodata kümnendi lõpuni. Iga viivitatud aastaga muutume ühiskonnana vaesemaks ja seetõttu tuleb meil kõigil teha endast olenev, et energiasõjast kiiresti ja võidukalt väljuda. Meil on vaja tulevikukindlat tootmisportfelli, mis oleks kooskõlas keskkonnaeesmärkidega, tagaks varustuskindluse ja teeks seda kõike soodsate hindadega. Juba viidatud seaduse seletuskirjas leiti õigustatult, et suurima kasvupotentsiaaliga on tuuleenergia, mille toodangut peaks nimetatud eesmärgi saavutamiseks üheksakordistama.

kust saame elektrit siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Kuid seda vastust ei saa anda lõpmatuseni. Seetõttu pöörasid tänavu Rohetiigri laiapõhjalise ja parimate energeetikaekspertide valminud] energia teekaardi koostajad erilist tähelepanu sellele, kuidas võiks tulevikus välja näha tootmisportfell, milles amortiseeruvad hübriidplokid asendatakse järk-järgult alternatiividega. Vastuseks on kombinatsioon täiendavatest tootmisvõimsustest, salvestuslahendustest, tipuelektrijaamadest ning tarbimise juhtimise lahendustest. Tulevikukindel elektritootmine eeldab ühe võimaliku stsenaariumi korral veel sadu megavatte päikesepaneele, tuhatkonda megavatti mere‑ ja maismaatuuleparke ning koostootmispotentsiaali rakendamist. Selline tootmisportfell kataks tarbimise 95%‑l ajast.

Kavandades neid samme terviklikumalt, suudaksime ka astuda tubli sammu edasi teiste sektorite dekarboniseerimisel. Viidatud biometaani tootmine tuleks meil realiseerida 1–1,2 teravatt-tunni ulatuses ainuüksi sellepärast, et et täita keskkonnaeesmärke ja pääseda kalli CO2‑kvoodi ostmisest. Ka on reservtootmisvõimsustel positiivne mõju näiteks soojusvarustuse tagamisele. Tootes rohelist elektrit vesinikust või biometaanist, saame ülejääva soojuse suunata kaugküttevõrkudesse. Rohelist elektrit saaksime kasutada ka transpordi elektrifitseerimiseks. Seetõttu ei peaks me kartma elektritootmisse nii‑öelda üle investeerida, sest nii saame astuda julgemalt vastu muutustele energeetikas tervikuna. Soodsad energiahinnad on hea probleem, mida omada. aitaks nii eksportivat tööstust kui ka suurendaks meie riigi atraktiivsust uute investeeringute saamiseks. Tuleviku tootmisportfell oleks tarbijatele ligi kolm korda soodsam kui Eesti Energia taotletav universaalteenuse hind, aitaks eksportivat tööstust ja teenindussektorit kliimaneutraalsete toodete ja teenustega välisturgudel ning panustaks majanduskasvu ja tööhõivesse. On selge, et tegu on märkimisväärsete investeeringutega, ent investeerimisest ei pääseks me nii või teisiti, sest igavesti põlevkivijaamadele lootma jääda ei saa. Investeeringud tuleks teha erasektoril, leides kõige kiiremad ja efektiivsemad viisid, kuidas lahenduste ehitamine teoks teha. Mida on aga selleks vaja? [tuleb] lühendada oluliselt planeeringu‑ ja loamenetlust, et saaksime planeeringu tehtud ühe-kahe aastaga nagu naaberriikides. [tuleb] lüüa kord majja võrguliitumiste segapuntras ja arendada võrku hajaenergeetika vastuvõtmiseks. Ja kolmandaks [tuleb] aidata hinnapõranda kaudu kaasa finantseerijate riskide maandamisele. Kolmest probleemist kahe lahendused on täna teie laual. Teie ees on teie kolleegide poolt majanduskomisjonis algatatud seaduseelnõu 696, mille muudatusettepanekute seas on lahendusi, kuidas planeeringu‑ ja loamenetlusi lühendada, võimaldada eriplaneeringu asukohavalikust edasiliikumist projekteerimistingimustega, lühendada menetlustähtaegasid, võimaldada planeeringute ja hankemenetluse ümberkorraldamist ning palju muudki. Liitumiste segapuntras tuleb saada selgus. Elektrituruseadus, võrgueeskiri ja liitumistingimused ei ole kunagi olnud mõeldud skeemideks, millega broneeritakse ühiskonna loodud võrguressurss. Seaduseelnõu 696 ettepanekute hulgas on need, millega kehtestatakse deposiit uutele liitujatele ja kasutatava võrguressursi tasu neile, kes tootmisseadmeid valmis ei ehita, piiratakse liitumisel võimalusi tootmisseadme primaarenergiaallika muutmiseks. Samuti peame juba täna mõtlema sellele, et vajalikud võrguinvesteeringud astuksid ühte sammu rajatavate tootmisvõimsustega. Ma palun teilt kindlameelsust ja otsustusjulgust, et Riigikogu menetluses olevad lahendused ei jääks poolikuks. Kui me ei suuda arendustegevuses naaberriikidega [ühte] sammu käia, siis jääme paratamatult maha. Kolmest sõlmküsimusest ühele meil täna aga täit vastust ei ole. Olemasolev elektriturumudel on hea sellistes olukordades, kus meil on palju juba rajatud elektrijaamasid, mis konkureerivad omavahel elektritootmise muutuvkulu alusel.

Valitsus on otsustanud vähempakkumiste jätkamise 2024. ja 2025. aastal kokku 1 teravatt-tunni ulatuses. Ent vaja oleks mõelda ka sellele, mis saab peale 2025. aastat. Meie kogemus turuosalisena näitab, et Eestit ei saa kahjuks võrrelda riikidega, kus tugeva tööstustarbimise [katteks] oleks võimalik turupõhiselt pikaajalisi elektri ostu-müügi lepinguid sõlmida. Meie elektritarbimine on killustatud, vastaspoolte risk kõrge ning finantseerija valmisolek riske võtta madal. Seetõttu vajab tulevikukindel tootmisportfell hinnapõrandat, olgu see siis täiendavate vähempakkumiste, turumudeli reformi või riiklike garantiide näol. Utilitas, nagu ka mitmed teised energiatootjad, on valmis olema riigile, omavalitsustele, kodumajapidamistele ja muudele kogukondadele hea partner nende plaanide elluviimisel. Oleme seadnud sihiks viia oma investeeringukava ellu maksimaalses tempos. Järgmisel kolmel aastal kavandame investeeringuid uutesse merevee soojuspumpadesse ja reovee soojuspumpadesse ning 600 megavati ulatuses tuuleparkidesse Eestis, Lätis ja Leedus. Viie aastaga soovime valmis ehitada 1200 megavatti Saare-Liivi meretuulepargist. Lisaks kavandame investeeringuid tuulejaamade juurde rajatavatesse päikseparkidesse ja akupankadesse, aga ka vesinikulahendustesse. Viimaste puhul soovime panustada ka tehnoloogia arendamisse. Mul on väga hea meel tõdeda, et mitmed järjestikused valitsused on leidnud võimalusi riigikaitselisi piiranguid leevendada, võrgu tugevdamisse investeerida salvestus‑ ja vesinikutehnoloogiat arendada. Kuid ma palun teilt enamat: pingutada ühiselt selle nimel, et riik energiakriisist tugevamana väljuks, ning tulevikukindla elektritootmisega aidata rajada alus majandusliku heaolu kasvule, tegemata seejuures kompromisse varustuskindluse ja keskkonnahoiu arvel. Aitäh! Ja nüüd küsimused. Indrek Saar, palun! Aitäh ettekande eest ja jõudu teie arendustes! Need on lõppkokkuvõttes selle huvides, nagu ka majanduskomisjoni esimees ütles, et Eesti saaks võimalikult soodsat energiat.

Need eesmärgid on kahtlemata väga ambitsioonikad. Kuid arvestades vajadust, mis meil on Euroopas seoses tööstussektori või pikamaatranspordi valdkonna dekarboniseerimisega, on need lahendused kahtlemata vajalikud. Eesti on astumas tublisid samme selles valdkonnas. Näiteks rajab Utilitas esimese elektrolüüseri Tallinnasse, samuti kaks

Aga tõesti, vesinikuenergeetikal on oma väljakutsed. Täna kindlasti ei ole vesiniku tootmise tehnoloogia tootmismahud tootmismahud sellised, et neid suuri eesmärke täita. Selleks on vaja, nagu ka akude valdkonnas, rajada gigatehased, mis uusi elektrolüüsereid toodaksid.

Tõesti, inflatsiooninumbrid on väga märkimisväärsed kõikjal Euroopas, sealhulgas Eestis. Oluline sisend on siin kahtlemata energia. Nagu ma juba viitasin, Rahvusvaheline Energiaagentuur hindab, et suur osa sellest hinnatõusust on seotud maagaasi ja kivisöe hinna tõusuga. Meie elektriturumudel toimib selliselt, et

alla panna ja võimaldada meil tarbijatele soodsamaid energialahendusi pakkuda. Kalvi Kõva, palun! Aitüma, hea Riigikogu aseesimees!

võrguressursiga, sest ka seal tekkisid olukorrad, kus turuosalised esitasid väga palju liitumistaotlusi, et võrguressurssi

Ta munas minu küsimuse ära, vastates Kristinale nii pikalt, et ma ise ei saanud teda tänada. Aga teile on mul lihtne küsimus. Te räägite, et see võrk peaks olema haja[võrk]

on edasi mõeldud? Lugupeetud juhataja! Hea esineja! Tootmisvõimsuste rajamine on suur asi ja see on perspektiiv. Midagi pole teha, me peame seda tegema. Aga mind teeb murelikuks üks asi. Ma olen nüüd kogu

maade küsimust, võõrandamise küsimust, kogu seda protsessi. Vahel on selline tunne, et meil Eestis ei olegi võimalik neid võimsaid ülekandeliine enam rajada. See tähendab seda, et tootmisvõimsuste rajamine jääb meil lõpuks ülekandeliinide taha toppama.

Sellele, mis puudutab ülekandeliinide läbilaskevõimet ja nende investeeringute vajalikkust, saab detailsemalt vastata Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees. Aga kahtlemata on meil vaja teha investeeringuid võrgu tugevdamisse, need investeeringud on Eleringi pikaajalises kavas sees. Mõnikord on küsimus ka selles, kuidas neid investeeringuid ajastatakse.

Mis puudutab soojuspumpade lahendusi, siis mainisin ka oma ettekandes, et Utilitas kavandab Tallinnas suuremahulisi investeeringuid merevee ja reovee soojuspumpadesse. Need investeeringud on vajalikud selleks, et vähendada sõltuvust maagaasist, ja me oleme kavandanud need investeeringud realiseerida järgmise kolme aasta jooksul. Kahtlemata

nii soojuspumpadesse kui ka salvestusseadmetesse. Detsembris hakkab Tartus tööle esimene suuremahuline soojussalvesti. See võimaldab näiteks

ja seeläbi vähendada maagaasi tarbimist. Tulevikus on kindlasti rohkem sektoritevahelist sidusust, soojusvõrkudes jääksoojuse kasutamist, salvestite kasutamist,

mis on võimeline integreerima erinevaid soojusallikaid, neid tarbijateni viima. Kindlasti see komplekssus suureneb tulevikus veelgi. Tegelikult selline sektoritevaheline sidumine on oluline ka transpordi‑ ja elektrimajanduses. võtta. Aitäh! Selle ettekande juurde ette nähtud küsimuste ja vastuste aeg sai läbi. Ma ei saa rohkem küsimusi võtta. Aitäh! Aitäh! Aitäh ettekandjale! Läheme kolmanda ettekande juurde.

majanduskomisjon mul täna rääkida eelkõige elektrivõrgu arengust. Kui räägime Eesti elektrivõrgu arengust, siis võiks kokkuvõtvalt öelda, et Eesti elektrivõrgu arengut on viimasel kümnendil suuresti suunanud neli põhilist eesmärki. Kõige olulisem on loomulikult olnud varustuskindluse tagamisel see, et Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks koos teiste Balti riikide ja Euroopa Komisjoniga 2025. aasta lõpuks Balti riigid sünkroniseerida Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. See tähendab väga põhimõttelisi muutusi nii elektrivõrgus kui ka elektrisüsteemis. See tähendab seda, et Elering oncirca350 miljoni euro eest investeerinud ja investeerimas elektrisüsteemi arengusse. See on selline korraline tegevus, aga loomulikult siin kõrval on ka

eelkõige asendusinvesteeringutega. Me riskipõhiselt hindame, kus on võrk amortiseerunud ja kus tuleb võrk välja vahetada ning kus tuleb seadmed vahetada uute ja töökindlamate vastu.Neljas ja võib-olla mitte niivõrd tugevalt läbi kõlanud, aga ma arvan, et üha enam selle tänase arutelu vaates oluliseks muutuv küsimus [on järgmine]. Seni oleme elektrivõrgu puhul vaadanud eelkõige, kuidas tagada Eesti tarbijatele varustuskindlus – varustuskindlus kliimaneutraalsel moel aga üha rohkem tuleb küsimuse alla ka see, kuidas võiks elektritootmine Eesti majanduse arengut toetada. Väga selgelt tuleb jagada elektrivõrgu areng kaheks. Üks osa on see, mis meie enda, Eesti tarbijate varustuskindluse jaoks on vajalik, ja teine osa on see tootmine, mis on on laiemalt majandusarengu seisukohast vajalik, et saaksime näiteks oma merealasid võtta aktiivselt majandustegevuses elektritootmise kaudu

olulisel määral Eesti 330‑kilovoldist ringvõrku tugevdame. Me oleme valmis ehitanud Harku–Lihula–Sindi ja Kilingi-Nõmme–Riia

erinevaid energiaturge, et just kiirete reservide võimekust Eestis ja mujal Baltikumis olevate elektrijaamade põhiselt pakkuda.

Osa investeeringuid on veel tegemata. Kui tahame võrgu poolt vaadates enda elektrisüsteemi sünkroniseerida kiiremini kui plaanitud 2025. aasta lõpp, siis see tähendab seda, et me kas peame võtma suuremaid riske tarbijate varustuskindluse tagamisel või me peame olema valmis aktsepteerima suuremaid kulusid. See aga ei tähenda seda, et me nii‑öelda teise tegevusteljena ei tegeleks sellega, et olla igal hetkel valmis tulema toime Balti riikide erakorralise eraldamisega Venemaa elektrisüsteemist.

tuua välja tehnilise võimekuse ülevaate, kuidas 2030. aastal oleks võimalik juba täna võrgulepinguga kaetud tootmisseadmetega

see nii juhtuks, on see, et kõik need, kes on võrguressursi broneerinud, need tootmisseadmed, mida nad plaanivad ehitada, ka valmis ehitaks. Täna on meil võrgu puhul

Liitumislepinguga juba kaetud potentsiaal on 1,8 gigavatti taastuvenergiat, mis võimaldaks toota 3,1 teravatt-tundi, võttes [arvesse] nii tuule kui päikese

kahe aasta möödumisel liitumispunkti väljaehitamisest, et võtta see võrguressurss kui avalik hüve kasutusse. Me ise teeme veel sel aastal regulaatorile ettepaneku [kehtestada] võimsuspõhine võrgutariif, mis peaks soodustama just salvestusseadmete võrku tulekut. Kindlasti on oluline, et oleks ka ühine põhi‑ ja jaotusvõrgu arengukava. Meie ettepanek on olnud ka see, et toetamaks ja kiirendamaks menetlust just hajatootmise arendamisel, et kuni 200‑kilovatiste mikro‑ ja väiketootjate liitumist elektrivõrguga sotsialiseerida, me mitte ei tee kõiki neid võrguarvutusi eelnevalt ära –

reguleeritud varabaasi osana. Praegu ta seda ei tee, kuna praegu on võrguettevõtjal kohustus arendada võrku lähtuvalt tarbijapoolsetest võrgulepingu võimsustest. Tootja liitumine on tootja enda kulude põhine.

ja tahame näha, et ka majandusarengu jaoks on vajalik ja võimalik elektritootmist Eestis suurendada, siis tuleks selline kohustus

ühiskond aktsepteerib, et see sotsialiseeritakse läbi võrgutasu kõigile meile. Loomulikult me oleme suutelised selliseid ülesandeid täitma, me oskame elektrivõrku ehitada. Aga selline ülesanne tuleb meile väga

Aitäh! Eesti elektrivõrk on suures plaanis ehitatud selliselt, et ta on suuteline edasi-tagasi transportima kuskil 3,5 gigavatti. Kui üle 3,5 gigavati tahta minna, siis see tähendab võrgu massiivset [ümberehitamist], mitte ühe või teise liini ümberehitamist, vaid sisuliselt massiivset võrgu ümberehitamist.

Meil on veel kuskil 1,1 gigavatti väljaehitatud liitumislahtreid, mida ei ole kasutusse võetud, eelkõige Virumaal, lähtuvalt teadaolevast või

See toob mind sellesama mõtte juurde, et kui me tahame minna sellest võrguarengust, mis on vajalik Eesti tarbijate elektrivarustus[kindluse]

me jätame selle puhtalt nii‑öelda tootjate mureks. See suure tõenäosusega tähendab seda, et neid [merealasid] ei võeta kunagi sellisel kujul kasutusse.

Kontinentaal-Euroopa suunas, kus on suured tarbimiskeskused, eelkõige Saksamaal. Selles mõttes on ka see Marienborgi deklaratsioon väga-väga hea. Saksamaa on esimest korda näidanud selget huvi Ida-Läänemere [piirkonnas vastu, et asendada osaliselt see energia, mida nad enne said gaasina, selle tuulega, mida võiks Ida-Läänemere alal toota Eestist kuni Saksamaani välja. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! On üks väikeettevõtja, kes oli sõlminud Eleringiga elektrimüügilepingu 32

Eleringilt tuli selline vastus, et selle eest küsitakse 24,7 miljonit eurot pluss käibemaks. Kuna Elering allub Riina Sikkutile, siis ma olen alates septembrikuust kuni tänase päevani ajanud teda taga, aga ma ei saa teda

et see vastus koos detailse arvestusega tuleb järgmise nädala jooksul, sest see on teie vastutusala. Ma ei eeldagi, et te oskate praegu vastata. Ma pigem arvan, et küllap see on ikkagi Elektrilevi võrguga liitunud, mitte Eleringi võrguga liidetud elektrijaam.

ja sealt rohkem energiat läbi ei lähe. Kui selleks on vaja suurendada teatud liinide gabariite, siis ilmselgelt need investeeringud tuleb teha, et neid gabariite suurendada.

te just seda põhivõrguteemat avate ja ka merealade potentsiaali käsitlete – seitsmes slaid. Kas sellest võiks tegelikult välja lugeda seda, et meil ei olekski vaja

Selles tabelis on võetud arvesse 1 gigavati ulatuses meretuult, et tagada varustuskindlus kliimaneutraalsel moel. Mis on siin oluline? Jaa, selles ulatuses meretuult, mis on vajalik Eesti enda varustuskindluse tagamiseks, on võimalik tuua võrku radiaalühendustega Kilingi-Nõmme, Sindi ja Lihula alajaama. Selleks ei ole vaja hakata ehitama suurt merevõrku ja neid väga keerulisi ühendusi. Eesti enda varustuskindluse jaoks seda vaja ei ole. Nüüd ongi küsimus, mis on selle taga – ma proovisin seda avada – selles, et me oleme minu hinnangul esimest korda just täpselt selle [küsimuse ees], et kas me tahame ja usume, et majandustegevus Eesti merealadel on midagi sellist, mis võiks Eesti ühiskonnale luua väärtust, majanduskasvu, majandusarengut, töökohti, mida iganes, ja me arendame neid merealasid tootmise vaates just selleks, et tagada majanduse arengut, mitte ainult varustuskindlust. Varustuskindluse [tagamiseks] on vaja tõesti 1–2 gigavatti meretuult, mis oleks võimalik radiaalühenduste kaudu Eesti elektrisüsteemiga liita. Timo Suslov, palun!

Ma arvan, et meie tarbijad on olnud väga-väga õppimisvõimelised, [õpitud on] nii eelmise aasta 7. detsembri kui ka selle aasta 17. augusti hinnatippudest. Me juba täna näeme seda,

on väga-väga hea. Ka 17. augustil, mis sai palju tähelepanu, kui tõesti nõudluse ja pakkumise kõverad ei ühtinud, ei olnud olukorda, kus tootmisvõimsust Baltikumis poleks olnud. Rauda oli piisavalt.

nõudluse ja pakkumise kõvera mittekohtumist ning sellist tipuhinda, mis tekib koos piiranguolukorraga, ära hoida. Nii et kindlasti on see hinnatippude ohjeldamisel õige ja positiivne samm. Aitäh!

[varuks] küll. Räägime asendusinvesteeringutest laiemalt. Kuidas võrguettevõtja asendusinvesteeringuid teeb? Ta teeb neid olemasolevate võrgulepingute võimsuste [alusel]. Ta vaatab, kui palju on kliente, ja selle järgi teeb asendusinvesteeringuid. Tõesti, meil on nõukogude aja pärandina majandikeskustes olnud väga

et Elering teeb kullast võrgu ja võrk on nii üledimensioneeritud ja miks üldse nii suurt võrku on vaja. Täna me oleme teises olukorras, küsitakse, miks võrku ei ole. Eks ta on tasakaalu otsimine: ühelt poolt see, milline on

selle investeeringu eest maksta. Ega võrguettevõtjal mingit muud raha nende investeeringute tegemiseks ei ole kui seesama võrgutasu, mida me kõik tarbijatena maksame.

Ühe näitena võiks tuua Valmiera kõrgepingeliini, mis läbib Valgas Priipalu küla. Kas seda on ikka vaja ehitada inimeste elu hinnaga, kui kõrval riigimaal on täiesti mõistlik alternatiiv olemas? Ärge öelge, et te ei tea sellest midagi. Te olete isiklikult nende inimestega vestelnud ja palunud neil ära kolida või ära kärvata. Millal Elering hakkab pakkuma inimestele ja ettevõtjatele mõistlikke lahendusi ning lõpetab inimeste tapmise kohtuvaidluste ja ebamõistlikult suurte arvetega? Jõuame

liinide rekonstrueerimist, siis tõesti, nii nagu siin sissejuhatavalt sai öeldud, sünkroniseerimise jaoks me liinid

Oluline on siin kaalumise koht: avalik huviversuserahuvi. Siin oli eelnevalt juttu sellest, et et elektrijaamade arendamiseks me tahame planeerimismenetlust kiirendada. Aga ilmselgelt ei ole mõtet elektrijaamade [planeerimis]menetlust kiirendada, kui me samal ajal ei kiirenda elektriliinide rajamise võimekust. Muidu võivad meil täpselt need [soovitud] jaamad olemas olla, aga ühendusi nende jaamade juurde kahjuks ei ole. Neid asju tuleb vaadata kompleksselt ja ilmselgelt selle liini rekonstrueerimine, millest me täna räägime, on vajalik selleks, et Eesti elektrisüsteem sünkroniseerida Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Aitäh! Ettekandjale ette nähtud küsimuste ja vastuste aeg on ka seekord läbi saanud. Võtame järgmise ettekande. Meie tänane neljas ettekanne on Riigikantselei rohepoliitika koordinaatorilt Kristi Klaasilt. Ettekande pikkus on 15 minutit ja pärast jälle küsimused-vastused kuni 20 minutit.

Annan hea meelega ülevaate sellest tööst, mida oleme Riigikantseleis teinud, et leida lahendusi taastuvenergia arendamise kiirendamiseks. Käesolev energiakriis vajab otsustavaid samme, et tekkinud olukorrale lahendusi leida. Üks lahendusi tekkinud kriisile on taastuvenergia osakaalu kiire tõstmine. Sellega seoses on Eesti võtnud eesmärgiks, et aastaks 2030 me toodaksime sama palju taastuvelektrit, kui on meie aastane [energia]tarbimise kogumaht. Seejuures on energiakriisi tõttu väga oluline, et me suudaksime [taastuvelektri] tootmist arendada võimalikult kiiresti. Kuid siiamaani on toodud peamise takistusena välja see,

on valitsuse tegevusprogrammis kokku lepitud, et Riigikantselei juhtimisel viiakse läbi nii planeeringute, keskkonnamõjude hindamise kui ka lubade protsessi auditeerimine,

Võttes arvesse, et tuuleenergia on riikliku energia‑ ja kliimakava kohaselt põhiline energiaallikas, mille abil panustada 2030. aastaks seatud riikliku eesmärgi saavutamisse, on nimetatud energiaallikal otsustav mõju eesmärgi saavutamisele. Auditi läbiviimiseks ja lahenduste väljatöötamiseks koondasime kokku erinevad eksperdid

Samamoodi pidasime konsultatsioone arendajatega, et saada juurde just see vaatepunkt, millised on siiamaani olnud kõige olulisemad takistused taastuvenergeetika arendamisel. Kuigi me alustasime sellest, et vaatasime kõiki peamisi taastuvenergialahendusi, läks auditi fookus väga kiiresti just tuuleenergiale – just seetõttu, et selle valdkonna arendamisega on seotud kõige enam probleeme ja selle arengu kiirendamisel on võimalik saavutada kõige kiiremat ja suuremat efekti.

nii üldplaneeringute kui ka eriplaneeringutega planeeritavate tuuleparkide hetkeseisust kohalikes omavalitsustes. Üldplaneeringutega kavandatakse tuuleenergeetikat praegu viies kohalikus omavalitsuses ja kaheksas on eskiis avalikustatud. Põhilahendus on vastu võetud ühes kohalikus omavalitsuses, ühes on põhilahendus avalikustatud ja kahes omavalitsuses on kehtestatud.

Huvi ja kohalike omavalitsuste soov lahendusi leida on selgelt olemas. Kui me auditit läbi viisime, siis

et] seda on võimalik teha kõikides etappides. Mida me näeme? Õigusaktide muudatusi on võimalik sisse viia kahes järgus. Esiteks on hulk selliseid muudatusi, mida on võimalik sisse viia üsna kohe,

tuuleparke neljateistkümnes kohalikus omavalitsuses üle Eesti, nii et selle mõju on märkimisväärne. Merealade riikliku eriplaneeringu alusel

lühendada. Lahendusi on mitmeid, ma toon mõne näite. Menetluse kiirendamiseks saame välja töötada standardiseeritud keskkonnamõjude programmi.

See oluliselt lihtsustab ja kiirendab seda protsessi. Samuti on võimalik juurde tuua keskkonnamõjude hindamisega seotud eksperte, kellest

välja toonud sellised ettepanekud, mis ei eelda õigusaktide muutmist, kuid millel on oluline mõju protsesside kiirendamisele. Näiteks arendustööd, mis puudutavad ehitusregistrit. menetletakse hoonestuslube ja keskkonnamõjude hindamise programmi erinevates dokumendihaldussüsteemides, see on ajamahukas ja keerukas. Mõistlik on koondada see protsess ühtekokku,

näinud, et on vaja välja töötada detailsemad, paremad juhendmaterjalid. Näiteks võiks luua menetluskäsiraamatu täiendada ehitusgiidi tuulikute ehitusega seonduva protsessiga. See tagab arendajale piltliku ja sisulise ülevaate rakendatavatest normidest ja etappidest ning seeläbi lihtsustab kogu menetlust.

ei ole piisaval arvul inimesi, kes eri etappe menetleksid. Ka selle kohta oleme teinud ettepaneku: kriitilise mahu

Jürgen Ligi, palun! Ja nüüd küsimused. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Te olete riigiametnik, aga ei ole üldse kursis siit saalist antavate poliitiliste juhistega. Iga kord, kui me seda teemat arutame, laekub laekub sinna pulti üsna konkreetne inimene, kes räägib, kuidas võrdleb tuulikuid teletornidega, nimetab seda kõike hullumeelsuseks ja ütleb, et iga

võrreldav. Auditis me võtsime aluseks tuuleenergia just seetõttu, et tuuleenergiat on võimalik toota nii öösel kui ka päeval.

Keskkonnamõjude hindamise ekspertidele on seaduses seatud nõuded, millele nad peavad vastama. Seal on näiteks sellised nõuded, mis puudutavad

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud rohepoliitika koordinaator! Nüüd on teie koordineerimisabi vaja.

Ma mõistan, et võib-olla on tegemist katsega, tegemist on fantoomenergiaga, seda ei saa võrku lasta, see häirib midagi. Aga sellisel juhul ei tohiks olla sellist absurdset nõuet: 24,7 miljonit eurot kolme kilovati eest.

mis puudutab materjale, mis on vajalikud erisuguste tehnoloogiate kasutuselevõtuks, ehitamiseks. Kui vaatame neid andmeid, mis puudutavad metalle või muid materjale, mida kaevandatakse

ei taha. Maris Lauri, palun! Aitäh! Üks teema, mis planeeringute koostamisel alati üles tuleb, on kohalikega konsulteerimine ja see on hästi suur tõrkekoht. Talumistasu kehtestamine

kahepoolne küsimus. Esiteks, kas te ka siin olete ette näinud mingisuguseid muudatusi või mis faasis see peaks toimuma? Ja teine küsimus. Kuigi teie töö keskendus tuuleparkidele, näen mina seda, et päikesepargid hakkavad kiiresti levima ja mured, mis nendega kaasnevad,

kui selliseid arutelusid peetakse, siis oodatakse arendajatelt väga konkreetseid ja selgeid vastuseid mõjude kohta. Arendajad oskavad tegelikult väga hästi selgitada.

CO2‑emissiooni annavad betooni, metalli, labade, plastmassi, kõige selle tootmine ja

Samamoodi on näha nii erinevates ehitust puudutavates regulatsioonides Euroopa Liidu tasandil kui ka vastava võimekuse ja tehnoloogia

Aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on uue ehituse asekantsleri eestvedamisel võtnud väga selgeks prioriteediks selle, et me kogu ehitise eluringi puhul suudaksime ette näha selle keskkonnamõju ja leida kohti, kuidas seda mõju vähendada. Ma näen, et siin on need arengud ja protsessid minemas igal juhul positiivses suunas. Austatud ettekandja Kristi Klaas, suur tänu teile selle ettekande eest ja samuti suur tänu teile vastuste eest! Palju jõudu teile teie töös! Nüüd oleme kõik ettekanded ära kuulanud, nii nagu on meie juhtivkomisjon, austatud majanduskomisjon, seda soovinud.

Mina vaatan oma sõnavõtus seda küsimust, kuidas energiasõjas ellu jääda, päris sõna-sõnalt. Avaettekandes hea kolleeg Kristen Michal ütles hästi õigesti, et valmisolek on edu ema. Kuidas me valmis olime? Kõigepealt, hästi oluline otsus [tehti] aastal 2019, kui oli olukord, kus põlevkivielekter turule ei pääsenud

neid elektritootmisplokke meil enam vaja ei ole. Tollane valitsus tegi aga otsuse, et neid plokke on vaja, need peavad olema igaks juhuks oli väga õige otsus, sest neid plokke on meil nüüd vägagi vaja läinud. Tõenäoliselt selle aasta lõpus toodab Eesti Energia põlevkivist ligi 2000 gigavatti elektrit rohkem kui möödunud aastal. Hästi oluline Ida-Viru jaoks on ka see, et ligi 500 inimest on tööle võetud. Tollane Eesti valitsuse otsus ei ole aidanud mitte ainult Eestit, vaid on tegelikult selles kriisis aidanud ka Lätit ja Leedut.

ettevõtjad, mikro‑ ja väikeettevõtjad, ei ole olnud väga usinad universaalteenusele üle minema. Kindlasti on põhjuseks võimalikud trahvid lepingute lõpetamisel. Oleme korduvalt rääkinud sellest, et need trahvid tuleks [keelata].

Aitäh! ... kilovati kohta. See kindlasti aitab Saksa ettevõtjaid, aga see tähendab kindlasti ka seda, et Eesti ettevõtjad on märgatavalt halvemas olukorras. Kui me selle sõja nende meetmetega, millest ma enne rääkisin, võidame, siis saame rääkida sellest, kuidas tegutseda nii, et tulevikus sellisesse olukorda mitte Üks märksõna, mille ma kindlasti kohe välja tooksin, on see, et õhinapõhine üleminek roheenergiale lõppes aastal 2019, kui põlevkiviplokid jäeti Ma arvan, et sellest kõigest me peame õppima seda, et õhinapõhine tegevus ei ole see, mis meid energeetikas aitab. Ma arvan, et hea ettekanne oli Taavi Veskimäel. Me

Kui me tahame suuremat võrku, peame arvestama sellega, et meie maksumaksjad peavad selle suurema võrgu ka kinni maksma. See [raha] tuleb kõigi meie taskust. Ja kui me toodame rohkem, kui Eesti vajab, siis peame arvestama sellega, et Eestist väljapool peab olema võrk, mis [ülejäänud energia] vastu võtab, kui tahame seda eksportida. Nii et üksnes meie pingutusest ei aita. Muide, see kriis näitab väga selgelt, et ainuüksi meie pingutusest ei piisa, ka teised riigid peavad oma energiapoliitikat muutma.

Nii et planeerides tulevasi investeeringuid roheenergiasse, tuleb seda kindlasti arvestada.Tulevikule

veel 4,4 teravatti. See ongi tegelikult Eesti aastane tarbimine. Siit edasi tuleb väga sügavalt mõelda, kui palju me üldse veel panustama

kui kasutame seda ressurssi, mis meil on, ja Vabariigi Valitsus toetab nii inimesi kui ka ettevõtteid. Aitäh!

Loomulik areng välistaks selle sõna kasutamise. Teisalt me teame, et Ukraina on sõjas, Venemaa agressiooni all. Venemaa on tegelikult ka Euroopale energiasõja kuulutanud, nii et selles mõttes on tänase arutelu pealkiri täiesti põhjendatud. Aga kuidas selles sõjas võidukas olla? No tõesti, täna me oleme põhjalikult arutanud siin taastuvenergia ja taastuvenergeetika võimalusi: nii tuult – eelkõige tuult –, aga tegelikult ka päikest, bioressurssi ja muud. Samas ei tohi me ära unustada meie praegusi põhilisi energiaallikaid, mis

et need sammud, mis on vajalikud taastuvenergeetika arendamisel, ei tõstaks meid niivõrd õhku, et jalad enam maapinda ei puuduta. Asjakohane on taastuvenergiast ja -energeetikast rääkides mõtelda ka selle peale, kuidas me saadud energiat salvestame

Bioressursi kättesaadavus ja selle stabiilsus on samuti olulised märksõnad praeguses energiasõjas. Siin on muidugi asjakohane märkida, et näiteks Läti soovib just selsamal eesmärgil suurendada ümmarguselt 20% oma raiemahtu, et tagada suurem energiakindlus. Ka Soome ja Rootsi on kutsunud oma metsaomanikke rohkem metsi majandama, et vähendada defitsiiti, mille on tekitanud Venemaa impordi äralangemine. Eriti tugevalt tuleb see esile Soomes. Muidugi ei saa me ära unustada, et puit on maailmaturu kaup, ja Euroopa Liidus, kus me oleme, on kaupade vaba liikumine elementaarne,

seda probleemi tuleb vaadata tervikuna ja mõtelda, kuidas saaksime teha nii, et meie kaugkütjad, meie koostootmisjaamad, mis hakkpuitu kasutavad, oleksid ka varustatud. Omaette teema on tõesti võrkude küsimus. Siin me keskendusime küll rohkem põhivõrkudele, aga kui räägime mikrotootjatest, siis tegelikult on väga oluline ka

liiga vähe. See ei ole lahendus, vaid see on probleem ja sellega tuleb tõhusalt tegeleda.

Kui nüüd proovida seda arutelu kokku võtta, siis tõepoolest, mida meil on vaja selleks, et energiasõjas võidukas olla? Ilmselgelt on meil vaja lähitulevikus arvestatavalt investeerida oma oma tootmisvõimsustesse. Kindlasti on vaja investeerida meie elektrivõrku ja arvestatavalt on vaja investeerida ka energia kokkuhoidu.

Minu meelest kõige olulisem kogu selle asja juures on see, et me ei kaotaks talupojamõistust ega läheks lendu selles unistuste roosas udus, vaid püsiksime kindlalt maas. Küllap siis tulevad ka kõik need täiendavad võimsused ja me väljume sellest sõjast võidukalt. Aitäh!

olemas! Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid siin saalis ja vaatajad ekraanide taga! Tõeliselt hea meel on selle üle, et me siin majanduskomisjoni eestvedamisel arutame just selle üle, kuidas energiasõjas võidukad olla. On teada, et Putini Venemaa kasutab energiat relvana Euroopa ja läänemaailma väärtuste ja iseolemise vastu. Kremli diktaator loodab, et kõrged energiahinnad murravad lääne toe Ukrainale. Me ei tohi seda võitu talle pakkuda. Eesolev talv tuleb keeruline.Aitamaks meie inimestel ja ettevõtetel paremini toime tulla, on valitsus loonud terve rea meetmeid. Need on ka eelnevates kõnedes välja toodud. Esiteks käivitus kütteperioodi alguses kodutarbijatele järgmiseks neljaks aastaks reguleeritud hinnaga elektrienergia ostmise universaalteenus. Elektri universaalteenus on nüüdseks laienenud ka mikro- ja väikeettevõtetele ning just eile otsustasime siinsamas saalis laiendada seda kohalikele omavalitsustele. Lisaks rakendatakse kodutarbijatele oktoobri algusest kuni märtsi lõpuni automaatset toetust nii kodusooja-, elektri- kui gaasiarvete maksmisel, mis jätab inimestele sel talvel kätte täiendavalt 200 miljonit eurot. Tänaseks on teada, et universaalteenuse valinud kodutarbijatel olid oktoobrikuu elektriarved koos oktoobris kehtima hakanud kompensatsiooniga tavapärasest kolmandiku võrra väiksemad.Ehkki riiklikud abimeetmed annavad meie inimestele ja ettevõtetele meelerahu, peame jälgima ka oma energiatarbimist ja mõtlema, kuidas energiat kokku hoida. Eestis toimub 50% energia lõpptarbimisest hoonetes, 29% transpordis ja 17% tööstuses. Pea igas hoones saab energiakasutust lihtsate vahenditega Suures osas saab seda teha tehnosüsteemide ajastu energiakasutuse, aga ka temperatuuri ja muu tarbimise vähendamisega. Digiriigile kohaselt on meil selleks [tänu] Eestistart-up'idele olemas nutikad lahendused ja keegi ei pea istuma külmas ega pimedas, vaid vastupidi, sisekliima saab parem ja süsteemide optimeerimisega saavutatakse märkimisväärne energia, aga ka CO2kokkuhoid. Rääkimata rahast, sest teatavasti kõige odavam ja rohelisem energia on tarbimata energia.Nutika

ning viime eespool kirjeldatud kokkuhoiu börsile, et see ka päriselt meie elektrihindu mõjutaks, on reaalsuseks saanud. Nädal tagasi teatas Nord Pooli juht, et teatud hinnapiiri ületamise korral avatakse elektribörs 15 minutiks et osapooled saaksid oma nõudluse ja pakkumise üle vaadata ning seeläbi mõistlikumat hinda pakkuda. See avab kokkuhoitud elektrile juurdepääsu börsile ja aitab energiasõjas nii energiat kokku hoida kui ka selle [hinda] soodsamaks muuta. Samuti ei tohi me unustada, et riigipoolsed toetused saavad olla ajutise iseloomuga. Ainult nende najal seistes pikalt vastu ei pea, sestap ei tohi me praegust kriisi raisku lasta. Me peame juba praegu astuma samme selleks, et tulevikus oleks peale energiavarustuse olemas ka mõistlik hind tarbijale. Mida siis teha, mis on lahendused? Eksperdid on öelnud, et julgeoleku seisukohast on parim lahendus hajus energiatootmine. Seda on võimalik rakendada laialdase tuule- ja päikeseenergia kasutuselevõtuga nii maismaal kui ka merel. Samuti tuleb tööd teha salvestustehnoloogia arendamisel. Energia salvestamine on olulisem, kui seni arvatud, ning vajab prioriteetset tegutsemist koos taastuvenergia tootmise eesmärkide suurendamisega, tagamaks küllaldane varustuskindlus tulevikus. Taastuvenergeetika projektidest peavad saama ülekaaluka avaliku huvi objektid. Selle muudatuse eesmärk on, et Eestile oluliste projektide menetlus saaks asukoha valimisest kuni ehituse alustamiseks vajalike lubade hankimiseni tehtud maksimaalselt kahe aasta jooksul. Samuti on võimalik lühendada tuuleparkide planeerimise protsessi ja keskkonnamõju strateegilist hindamist 5–7 aastalt 1,5 aastani. Me peame planeerima sõjaaja kiirusega. Mõistlik oleks koostada tähtsate projektide nimekiri nii suurenergeetika kui ka salvestamise osas. Nende elluviimiseks tuleks luua nii-öelda roheline koridor eesmärgiga hõlbustada taastuvenergia võimsuste rajamist ja saavutada täielik energiasõltumatus hiljemalt aastaks 2030. Meretuuleparkide ehitamisel tuleb silmas pidada ka seda, et tänu sellele tekib Eestisse uus majandusharu. Meretuuleparkide ehitamine ei too kasu mitte ainult ehitajale, vaid kaudselt kogu väärtusahelale ja suurele hulgale inimestele, energeetikatehnoloogiate teadus- ja arendustegevusele, eksporditoodete arendamisele ja tootmisele, tuulikute juhtpaneelide tootmisele, selliste kulumaterjalide nagu labade tootmisele ning hooldustehnikutele ja nii edasi kuni järjepideva koolituseni välja. Kokkuvõtteks tuleb öelda, et mugavustsooni langeda ei ole põhjust. Sõda ja energiakriis ei ole veel läbi. Me kõik peame säästu panustama. Toetused on aidanud inimesi, kuid need on ajutised meetmed. Praegu on aeg teha energeetikas muudatusi, mis tagaksid meie piirkonna Planeerime kiiremini ja toome puhta taastuvenergiaga hinnad alla. Reformierakond töötab selle nimel, et leida kiired lahendused lõpptarbijale elektrihindade allatoomiseks. Peame tegutsema targalt ja otsustavalt, et saavutada edu. Aitäh teile!

On aeg, kus me kõik siia pulti tulles kiidame ennast ning mõnes kõnes ka laidame teisi erakondi ja fraktsioone. Mina alustuseks kiidaksin majanduskomisjoni ja ma kiidaksin mõlemat majandusministrit. Otsused, mis seni on tehtud, on tehtud operatiivselt ja kiiresti, aga loomulikult on meil nii majanduskomisjonis kui ka ministeeriumides veel arenguruumi. Ma arvan, et arenguruumi on õige palju just sektori kuulamises, kuulamaks neid, kes igapäevaselt energiat meie lampidesse ja sooja tuppa toovad.Tänase

konkurent meie arendajatele, vaid partner: partner kaasa mõtlema, partner vähendama kõikvõimalikke aegu nii planeerimisel kui ka muudes tegevustes, millest täna on väga pikalt juttu olnud. On ilmselge, et taastuvenergia, roheenergia on kõige odavam energia. Me oleme sellest nüüdseks aru saanud. Teine väga konkreetne punkt, et sellest energiasõjast võidukalt väljuda, on see, et me ei tohi mitte kedagi jätta suure suure energiaarvega üksi. Siingi on nii valitsus kui ka Riigikogu tulnud appi just nendele, kellel on kõige raskem

energiatarbija me sisse lülitame ja kas see on otstarbekas. Ilmselge on see, et kõige odavam energia on kokkuhoitud energia. Need on need kolm punkti: rohe‑ ja taastuvenergia, energiasõjas ei tohi jätta mitte kedagi üksi ja kokkuhoid. Need on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arvates kolm suurt sammast, mida täites me selle sõja võidame. Enda

Lugupeetud esimees! Head sõbrad! Saalis on meid hästi vähe, aga see näitab, et [vähemalt] meie, kes me siin saalis oleme, oleme kõik

põletamisest saame hästi palju energiat ja sellega me rahuldame kogu planeedi energiavajaduse. See on taastuvenergia, öeldi. Taastuvenergia oli ka puidu põletamine. Nüüd juba öeldakse, et puidu põletamine on saatanast.

või päikesepaneele, mille tootmiseks on vaja äärmiselt kalleid materjale, mille ressurss on piiratud. Tõsi,

Energiasõjas võidukalt lõpuni minna on võimalik ikkagi ainult siis, kui me

Head kolleegid! Jah, energiasõda, energiajulgeolek – see tähendab tegelikult ju neid kahureid ja laskemoona.

Praegu ametis istuv valitsus on püüdnud näidata, et see kõik on seotud Vene‑Ukraina sõjaga. Tegelikult on pilt palju laiem.

Aga ma tuletan meelde, et tegelikult see sõda algas juba siis, kui Euroopa Komisjoni praegune juhtkond võttis suuna rohepöördele

Aga talve pole veel tulnudki ja peaminister hoiatas, et talvel võiks arvestada elektrikatkestustega. See selleks. Kui vaadata pilti kõrgemalt, mis tegelikult on

Ma võin teile kinnitada, et need naeruvääristajad ei olnud õiglased. Kui võtta maha kõik need lisakulud, süsihappegaasi

Kriisiolukorras – ja me oleme kriisis – on võimalik seda teha. Loomulikult mitte kaua ja pikalt, igavesti. Aga kriisi ajal on see täiesti reaalne ja seda kinnitavad ka Eesti kõige suuremad spetsid, ka nendes ministeeriumides, kes universaalteenusega on välja tulnud.

Aga see oli selge juba mitte ainult mulle, vaid ka paljudele teistele, et tegelikult see on üks tervik: inimesed, kes töötavad ettevõtetes, ja ettevõtted, kes annavad neile tööd.

Tegelikult oleks võinud seda teha palju varem ja kohe ja tervikuna. Aga see selleks. Kui vaadata laia pilti, et me oleme tegelikult energiasõjas, ning kui vaadata Euroopa Liitu, arenenud majandusi ja Eestit, neid inflatsiooninumbreid ja tarbijahinnaindeksit, siis [näeme, et] Eesti on jätkuvalt maailmameister. Euroopa ja arenenud majandused jäävad kaugele seljataha.

Võta nüüd [kinni]! Ühtepidi tuleks tarbida justkui mõõdukalt, kuigi meile korrutati siin täna mitu korda, et kõige rohelisem energia on see, mida me ei ole tarbinud. Energiat on muidugi mitut liiki. Me peaksime võib-olla rääkima ka

on meil vahepeal puhkenud väga suure ulatusega relvastatud konflikt, mille käigus, oi-oi, seda süsinikku meie keskkonda ikka tuleb. Enne seda konflikti oli Euroopa osakaal kogu maailma CO2-heites 9% ja Eesti osakaal oli 0,01%. Mina tunnen Eesti inimesena suurt muret,

puhul ikka suudame maailma päästa.Ma olen arvamusel, et kogu see maailma ümbritsev õhk ja keskkond on justkui ühendatud anumad. Kui me kuskil miskit vähendame, siis meil muutub õhk puhtamaks – kusjuures meil oli maailma kõige puhtam õhk –, aga saastunud õhku tuleb siia pidevalt juurde. Seega tundub see justkui võitlus

mida remonditakse, renoveeritakse. Tulin visiidilt Gruusiast ja vaatan, et kõik on justkui valmis ehitatud, aga kaks rida on märgistatud selliselt, et seal sõita ei saa.

kollased vestid. Noh, täna ei ole seal enam ka mingit tehnikat. Lumi, mis maha on tulnud, annab meile otsesed viited,

vaid pigem on need jätnud kadrisandid, kes lähevad täna katri jooksma. Seda, kas need kadrisandid meile ka bituumeni‑ ja asfaldiõnne toovad, ma ei tea, aga inimeste tööleminekuaeg pikenenud ja sellega seoses nad ka saastavad rohkem. Ehk kumb oleks otstarbekam? Kas eemaldada need sõitmist takistavad viited ja märgid, mis sinna üles on pandud,

Kui tööd saaks kiirelt tehtud, inimesed saaksid jõudsalt tarbida ja kogu aeg ei hurjutataks, et säästa-säästa, aga mitte liiga palju, sest siis on jälle halb, ma arvan, et elu oleks parem. Kuhugi on kadunud talupojatarkus, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Jah, ma möönan, et nüüd võiks juba seitse korda mõõta ja üks kord lõigata, sest meie mõõtmisseadmed on targemaks muutunud. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Jürgen Ligi. Suur

kõik inimesed on hädas, iga meetod on hea, vaadake aknast välja, inimesed karjuvad appi. Sellest rääkis tema fraktsiooni juht. Loomulikult on energiaprobleemide lahendus investeeringutes ja energiapöördes, mitte odavamas hinnas, subsideerimises või mingite maksude kaotamises. on] raha leidmises investeeringuteks ja loomulikult ka sotsiaalpoliitikaks, aga mitte üle põllu sotsiaalpoliitikaks, nagu praegu tehakse. Eriti naljakas on olnud Martin Helme agenda sel teemal. Ta on siin iga kord tulnud pulti ja rääkinud, kuidas

Mina sain selle rahe kaela arvamusfestivalil koos Riigikogu [esimehega]. Loomulikult ei jaksa seal reageerida igale asjale, aga reageerime siis siin. Vaadake faktikontrolli, mis järgnes. Jääkarude elu

Ja rääkida sellest, mida ta siin jõudis teha ja kuidas vanad jaamad hoiti lahti, siis kui tulemused käes olid, et investeeringuid pole tehtud – see ei ole just suur töövõit.

Olin Eesti Energia nõukogus. Aga peale seda ei ole enam mitte midagi tehtud. Ma lihtsalt ennetan seda süüdistust, et mis sa ise tegid. Ei, ma võin kõik ette näidata, aga see pole isiklik teene.

Nii et jah, hästi rumal on see, kui me räägime hindade ohjeldamisest. Tegelikult me peame rääkima varustuskindlusest ja jätkusuutlikkusest. Vahetu hindade ohjeldamine tähendab defitsiidi ja hinnasurve suurenemist. Aga hindade kujuneda laskmine ning selleks investeerimine ja säästmine – see on see, mis jätkusuutlikkuse tagab. Loomulikult on energiapöördeks vaja regulatsiooni, on vaja teistsuguseid investeeringuid. Nii ta on. Lõpetuseks: ikka väga kurb on see, kui rahvuskonservatiivid on kõige rahvusvaenulikumad ja arvavad, et kui nad Aafrikat ei ürita pöörata, siis on Eesti raha kokku hoidnud. Ei, selle tulemus on massimigratsioon ja ülerahvastatus. Meile saab osaks migratsioonisurve, kui me ei püüa lahendada probleeme nende tekkimise kohas. Aitäh!

Kõik